Otvaram raspravu. Prvi je gospodin Zlatko Hasanbegović, Klub zastupnika Neovisni za Hrvatsku. Izvolite.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštivani državni tajniče sa suradnicom,

Hvala.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

Želi li predstavnik predlagatelja opet državni tajnik gospodin Juro Martinović, dati dodatno obrazloženje? Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Sabora. Uvažene zastupnice i zastupnici. Dakle pred vama je nacrt prijedloga Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu. Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu donesen je u srpnju 2008. g. a stupio je na snagu 1. siječnja 2009. Ovim se zakonom uređuju uvjeti i postupak prijema vježbenika u pravosudna tijela, trajanje i program vježbeničke prakse, uvjeti i postupak prijavljivanja te program, način polaganja i vrednovanja pravosudnog ispita. Ovim se prijedlogom zakona u većoj mjeri zadržava koncept važećeg zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima uz izmjenu pojedinih zakonskih rješenja radi otklona utvrđenih nedostataka u primjeni, potrebe unaprjeđenja pojedinih rješenja ali i usklađenja s propisima koji su stupili na snagu nakon donošenja ovog zakona. U području vježbeništva u pravosudnim tijelima ovim je prijedlogom zakona omogućeno obavljanje vježbeništva u upravim sudovima koji su ustanovljeni nakon stupanja na snagu važećeg Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu. Prijedlogom zakona izostavljen je katalog precizno određenih radnji koje vježbenici u pravosudnim tijelima mogu poduzimati a kako bi se omogućilo što cjelovitije stručno obrazovanje vježbenika. Radi potrebe osiguranja stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita što širem krugu osoba uslijed ograničenih mogućnosti zapošljavanja vježbenika u pravosudnim tijelima, uvodi se stručno osposobljavanje radi stjecanja uvjeta za pristupanje polaganju ovog ispita u trajanju od 18 mj. ranije poznato kao volontiranje sukladno Zakon o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu dakle zakon iz '90-te godine koji je imao institut volontiranja. Kod pristupa i polaganja pravosudnog ispita, utvrđeni nedostaci važećih zakonskih rješenja namjeravaju se otkloniti propisivanje istovrsnog obveznog prethodnog stručnog obrazovanja svih kandidata koji pristupaju polaganju pravosudnog ispita u pravosudnoj akademiji u trajanju od 60 sati te propisivanjem alternativnog uvjeta za pristupanje polaganju ovog ispita za pravnike pravnike zaposlene izvan pravosudnih tijela, dakle izvan odvjetništva i javnog bilježništva najmanje 2 g. rada u pravim poslovima uz obavljenu praksu u sudu i obvezno stručno obrazovanje u pravosudnoj akademiji ili dakle, alternativa najmanje 3 g. rada na pravim poslovima uz obvezno stručno obrazovanje u pravosudnoj akademiji bez obveza obavljanja prakse u sudovima. Ovim se prijedlogom zakona detaljnije razrađuju i rad ispitnog povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita kroz propisivanje obveze održavanja sastanka povjerenstva i razradu instituta izuzeća članova povjerenstva. Prijedlogom se smislenije uređuju predmeti na usmenom djelu ispita uz jačanje zastupljenosti i važnosti prava EU-a izdvajanjem u poseban predmet. Prijedlogom se uvodi i mogućnost polaganja popravnog ispita iz jednog predmeta te priznaje položenog pisanog djela ispita kod pristupanja ponovnog polaganju ispita s ciljem olakšanja polaganja ovog ispita. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelja uzeti…? A, imamo dvije replike, prva replika gospodin Vučetić. Zahvaljujem, potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pozdravljam predstavnike Vlade. Ovo je iznimno vrijedan prijedlog zakona, osobito ovaj članak 21. kojim je predviđen institut izuzeća člana povjerenstva na usmenom ispitu ukoliko se radi o osobama koje su bile u nekakvim poslovnim ili intelektualnim odnosima ukoliko se radi o rodbinskim vezama. Međutim, ono što je zabrinjavajuće je to što nam ovaj institut izuzeća ne bi smio biti minimalan trag kojim se mi borimo protiv nepotističkih veza u pravosuđu. Primjerice grad iz kojeg ja dolazim, Zadar, na našem sudu, to je ujedno sud ali to je ujedno i prava jedna struktura emocionalno rodbinskih odnosa. Trebalo bi voditi računa o tome da kad ulazimo u sud da ulazimo i da se susrećemo sa zakonom a ne da se susrećemo

dakle ono za što se ja kao čovjek, kao pravnik zalažem a to je jačanje institucija svih razina u RH, dakle to je ono što će nam donijeti boljitak i kvalitetu. A to što vi govorite upravo ide u tom pravcu i ja sam s vama suglasan.

Zahvaljujem se potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicama. Pohvalno je što, evo nakon 10-ak godina uklanjate određene dijelove zakona i nedostatke koje ste primijetili u praksi i pohvalni su i uvođenje stručne prakse i mogućnost popravnog ispita i priznanje položenog ispita kod pristupanja ponovnog polaganju samoga, cjelokupnog ispita. No i u ovom prijedlogu ste naveli jedan dio koji me onako zaintrigirao a stoji ovako: „Predlaže se blaže vrednovanje pisanog dijela ispita.“. Pa me zanima na što se taj dio odnosi s obzirom da je mladim vježbenicima koji izlaze na pravosudni ispit upravo ovaj dio nekako najzanimljiviji zbog diskrecijskog prava ispitivača ispitivača odnosno ljudi koji tumače njihovo pisanje presude? Hvala vam puno. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. Prvi je gospodin Zlatko Hasanbegović, Klub zastupnika Neovisni za Hrvatsku. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, pomoćnice, zastupnice i zastupnici. Na samom početku kao okvir rasprave u ime kluba Neovisni za Hrvatsku istaknuo bih da predloženi zakonski tekst Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu bez sumnje predstavlja poboljšicu u odnosu na postojeće stanje. No ima još prostora za poboljšanje kako bi se doprinijelo popravljanju stanja u posrnulom pravosuđu, jednoj od, što je uopće mjesto …/Govornik ne razumije./… točaka hrvatskog političkoga, iz gospodarskoga života. Sam predlagatelj navodi da su do sada …/Govornik se ne razumije./… zakonske odredbe, neprecizne i nedovoljno jasne. kod pristupa i polaganja pravosudnog ispita važećim zakonskim rješenjima neodgovarajuće uređenima smatraju se prvenstveno pitanja i onda dakle taksativno navodi niz razloga. To samo znači da i u novome treba izbjeći pojavljivanje bilo kakvih nejasnoća te krajnje ograničiti prostor za arbitriranje napose za arbitriranje po nejasnim, konfuznim i nerazvidnim mjerilima. K tome svaka rasčlandba zakonskog prijedloga mora poći od samog naziva i svrhe zakona. Riječ je o vježbenicima u pravosudnim tijelima i o pravosudnome ispitu. Dakle, o pravnim praktičarima, o ljudima koji se spremaju za praktičnu primjenu zakona i drugih propisa a ne o znanstvenoj izobrazbi, izobrazbi za znanstvena Zato u zakonu u svakom njegovom dijelu glavnu ulogu i središnje mjesto moraju imati pravni praktičari. nepuna dva desetljeća upozorio i Ustavni sud u povodu ako se sjećate prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti novele Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju kojom novelom je svim pravnicima s položenim pravosudnim ispitima bilo dano pravo da koriste naslov doktor prava pisan iza imena i inicijator toga ustavno sudskog postupka i sam ustavni sud su s pravom zaključili da Ministarstvo pravosuđa pred kojim se kako je tada bilo polaže pravosudni ispit. Nije znanstvena ustanova pa ne može podjeljivati znanstvena zvanja i akademske stupnjeve. Dakle, međutim, usprkos tom logičnom i zakonitom zaključku idućih godina je zametnut proces u kojem je znanstvena zajednica preuzela dominaciju u nečemu što nije područje znanstvenog djelovanja pa su mahom pod utjecajem nekolicine profesora zagrebačkog Pravnog fakulteta koji su se po običaju dobro honorirani bili blizu vlasti, neki su je i sami obnašali, više od desetljeća i po, među ispitivačima dominirali sveučilišni nastavnici. Dakle radilo se možda o ostvarivanju društvenog utjecaja, možda o honorarima zapravo kombinaciji obaju tih razloga. razloga. Posljedice takvog stanja prepričavaju se i u obliku anegdota. Ljudima koji se spremaju za praktičku primjenu prava postavljana su posve suvišna i izrazito teorijska pitanja o različitim pravnim teorijama i doktrinama. A upamćeno je i da su kandidati morali polagati poznavanje jednog od temeljnih pravnih propisa, Zakona o kaznenom postupku iako je u tom trenutku Ustavni sud već bio, stavio taj zakon izvan snage pa je svatko znao da se on nikada i nigdje neće primjenjivati. Pravni praktičar nikad ne bi posegnuo za takvom glupošću jer želi da ga zastupa i da mu sudi pravnik koji znade primijeniti propis a ne pravnik koji će isprazno teoretizirati o pitanjima koja predstavljaju pravnu povijest. No, sveučilišni nastavnici koji su sudjelovali u njegovoj izradbi pretpostavili su svoju golemu taštinu potrebama hrvatskoga pravosuđa pa su smatrali da je iznimno važno propitati kandidate o tome kako su svladali neustavni zakonski tekst. Zato primjerice, konkretno čl. 20. dakle, u njega bi se mogao unijeti novi drugi stavak koji bi mogao glasiti, članovi ispitnog povjerenstva su diplomirani pravnici s položenim pravosudnim ispitom koji su suci, državni odvjetnici, odvjetnici ili javni bilježnici, te imaju najmanje 15 godina radnog iskustva u u pravosuđu, a predloženi članak 20., st. 3. bi se mogao potpuno pobrisati da dosadašnje ovo rješenje iz st. 2. postane st. 3. I dakle, zaključno nekoliko dodatnih konkretnih primjedaba i prijedloga. U čl. 7., st. 3. govori se o primanju vježbenika u pravosudna tijela, pa se navodi da pri bodovanju 10% 10% bodova nosi razgovor, 50% ocjene s fakulteta i 40% rezultati provjere znanja. Smatramo da razgovor ne smije nositi više od 5%, čime bi postupak izbora odnosno primanja bio objektivniji i razvidniji. Dok je u čl. 21., st. 4. predviđena sankcija za prekršitelja norme, u čl. 21., st. 5. nije takav slučaj, nije propisana sankcija niti za kandidate niti za ispitivača koji ne prijavi ostale okolnosti koje dovode u pitanje njegovu nepristranost. Ne vidimo razlog za takvu neujednačenost i držimo držimo da i ovdje iz razloga pravne sigurnosti i jednakosti građana treba propisati iste sankcije. U čl. 22., 22., dakle ono što se ovdje kolokvijalno naziva isplata beriva ili honorara općenito slaba točka hrvatskoga društva. Nisu postavljeni okviri za određivanje cijene ispita niti za naknadu ispitivačima. Smatramo da je nepotrebno ministra dovoditi u napast i da Sabor treba opisno u odnosu na prosječnu plaću ili neki sličan način odrediti visinu tih naknada uzimajući pri tome u obzir i društvovne tj. socijalne razloge. U čl. 29., dakle konkretno st. 2. trebalo bi unijeti po našem da sudu da ispitivači moraju obrazložiti ocjene ako se razlikuju za više od 1 boda. Bilo je naime situacija u današnjem sustavu polaganja da jedan ispitivač dade kandidatu 7 od mogućih 10 bodova, drugi npr. 2 od 10, pa kandidat pada na ispitu ne znajući od kud tolika razlika u bodovanju. Iz predložene formulacije članka 29., st. 5. nije jasno kad kandidat dobiva podatak o broju bodova pisanog dijela ispita niti je jasno kad i kako dobiva podatak da na pisanom dijelu ispita nije tj. prošao je. Formulacija prije usmenog ispita nije dostatno jasna i ne uzima u obzir činjenicu da nisu svi kandidati iz Zagreba, pa u nejednak položaj dovodi kandidata npr. iz Konavala koji dolazi polagat usmeni dio ispita pa prije njega doznaje možda da nije uopće prošao na Zato treba propisati da kandidat obavijest o rezultatima pismenog dijela ispita dobiva i poštom ili se oni objavljuju na odgovarajućoj zaštićenoj mrežnoj stranici najkasnije 3 ili 4 tjedna prije usmenog ispita kako bi se kandidatu omogućila priprema usmenog dijela, organizacija putovanja u Zagreb i slično. U čl. 30., U čl. 30., st. 2. trebalo bi precizirati da se ispitivači na samome ispitu ne mogu koristiti Zakonom, udžbenikom ili sličnim pomoćnim pomoćnim materijalom ni u pisanome niti u elektroničkome obliku. Oni moraju imati bar toliko znanja koliko ih ima kandidat. Tim više što kandidat polaže sve skupine predmeta, ispitivač ispituje samo jednu, pa se ne bi smio ponavljati anegdotalni slučaj jednog profesora zagrebačkog pravnog fakulteta koja je kandidate ispitivao, držeći pred sobom otvoreni zakonski tekst. Na taj način naime, ispitivač bi mogao biti bilo koji nepravnik, povjesničar, inženjer strojarstva i brodogradnje ili liječnik. U čl. 31., st. 1. propisano je da ispitno povjerenstvo ima 6 članova, dakle paran broj, a odluke donosi većinom glasova s tim da nitko ne može biti suzdržan. To znači da je propisana minimalna većina od 4:2. Osim što Osim što to nije logično niti pravično, potrebito je precizirati odnos ili se takve većine i na odluku o prolazu na usmenom ispitu jer u javnoj raspravi Ministarstvo tvrdi da se ta odluka donosi suglasnošću svih članova ispitnog povjerenstva. Treba primijetiti da je bodovanje pisanog dijela opisano jasno i precizno, dok se to ne može reći za bodovanje usmenog dijela ispita. Dakle, čl. 33., st. st. 4. po našem sudu također bi trebalo preformulirati budući da on opetuje .../Govornik se ne razumije./... uređenje, on otvara mogućnost da kandidat prođe i pismeni i usmeni dio ispita s minimalnim brojem bodova, da u konačnici ipak padne na na ispitu jer zbroj minimalnih prolaznih bodova kumulirano ne prelazi 56. Dakle konkretno, može se primjeri proći pismeni i usmeni, a ipak pasti jer kumulativno nije ostvareno 56 bodova. Za prolaz su potrebne dvije od tri prolazne pisane radnje. Svaka ima 5 bodova, za prolaz su potrebna 3 boda. Ima 6 usmenih ispita, 5 ispita nose po 15 bodova, a jedan ispit nosi 10 bodova. Za prolaz svakog usmenog treba ostvariti minimalno 5 bodova. minimum za prolaz pisanog dijela je 6 bodova, minumum za prolaz usmenog je 30 bodova. To je sve skupa 36 od 100 tako da je u neku ruku logično da to nije položen ispit, možda bi bilo dobro to uredit na način da takav ishod ne znači potpuni pad na ispitu, nego da se ide na popravni iz tri najlošija usmena ispita pa se onda mora ostvarit 56 bodova ili možda ostavit ovakav sustav, ali broj bodova spustit na 51 ili spustiti na 51 uz mogućnost da se na dva najlošija usmena ide na popravni. Dakle zaključno, u članku 33. trebalo bi kao stavak 5 iz razloga pravne sigurnosti izričito propisati predstavlja li odluka rješenje kojim se utvrđuje ostvareni broj bodova upravni akt ili ne predstavlja. Smatramo da nije i ne bi smjela biti upravni akt jer bi se u protivnom provocirao velik broj upravnih sporova te otvorio put da Upravni sud u konačnici podjeljuje svjedodžbe o položenom pravosudnom ispitu. Na kraju, klub Neovisni za Hrvatsku podupire svrhovite promjene i poboljšanja u novom zakonskom prijedlogu, poziva ministarstvo, s obzirom da je riječ o prvom čitanju da prihvati naše primjedbe, a naravno siguran sam, kada nakon drugoga čitanja da će biti i amandmana. Hvala vam Hvala vama. Ispred Kluba zastupnika HDZ-a gospodin Ante Bačić, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, pomoćnice, načelnice, poštovane kolegice i kolege. U samom uvodu prijedlog Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i samom pravosudnom ispitu i onom što nam je državni tajnik na početku uvodu rekao, znači ovim zakonom uređuje se uvjet za prijem vježbenika u pravosudna tijela, trajanje i …/Govornik se ne razumije./… vježbeničke prakse te provođenje same stručne obuke za odvjetničke i javno bilježničke vježbenike te pravnike sa završenim odgovarajućim stupnjem pravnog studija koji namjeravaju pristupiti polaganju znači pravosudnog ispita i sam postupak prijavljivanja programa ispita, način polaganja, vrednovanje istog i ostaloga. Same izmjene, tj. zakon je stupio još na snagu 1. siječnja 2009. godine, znači upravo u ovom periodu od nekakvih 8, 9 godina idealno je vrijeme da se vidi svi nedostaci koji su utvrđeni u samoj praksi, normalno da se uskladi i sa drugim propisima koji su doneseni u ovom periodu od skoro desetljeće. Bitne stavke koje treba naglasiti vezano za ovaj prijedlog zakona u području samog vježbeništva u pravosudnim tijelima potrebno je omogućiti obavljanje vježbeništva u upravnim sudovima te obvezu vježbenika prijavljenih u druge sudove i druga državna odvjetništva da provode određeno vrijeme svoje vježbeničke prakse u upravnim sudovima. Još jedna izmjena i naglasak je radi potreba osiguranja stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita širem krugu osoba uslijed ograničenih mogućnosti zapošljavanja vježbenika, uvodi se i to famozno stručno osposobljavanje radi stjecanja uvjeta za pristupanje polaganju ovom ispitu u trajanju od 18 mjeseci. Poznato i kao volontiranje te propisivanje istovrsnog obveznog prethodnog stručnog obrazovanja svih kandidata preko same pravosudne akademije. Što se tiče propisivanja alternativnih uvjeta za pristupanje polaganju ovog ispita isto bi ovim prijedlogom zakona uređeno, znači sve osobe, tj. svi pravnici izvan pravosudnih tijela odvjetništva i javnog bilježništva koje uvjete moraju ispuniti vezano i za samu prakse, ali i godine rada u pravnim službama da bi izašli na obrazovanje u pravosudnu akademiju i poslije na sami pravosudni ispit. Što se tiče samog postupka i izgleda usmenog ispita, bitan je naglasak jačanja zastupljenosti i važnosti prava EU kao šestoga predmeta na usmenom ispitu, ali mislim da valja definitivno naglasiti kako i samo javno savjetovanje ovoga prijedloga zakona sama udruga odvjetničkih vježbenika pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori dala je niz prijedloga i primjedbi na ovaj prijedlog zakona još prije samog javnog savjetovanja. Neki prijedlozi su usvojeni, drugo ministarstvo još nije uvrstilo u ovaj prijedlog zakona, ali mislim da su izrazito važni i da definitivno trebamo skreniti pozornost na njih i da trebamo pozdraviti upravo uključenje zainteresiranih skupina, posebice udruga koje predstavljaju osobe i pravnike kojima je ovo od izrazito i veoma bitnog značaja da se uključuju još u ranoj fazi izrade zakona i davaju svoje komentare. Što se tiče tih samih komentara znamo i svi imamo neko, tko je polagao pravosudni ispit znamo koliko je to stresno razdoblje za svakoga mladoga pravnika, koliko može izazvati i samih problema i nekakvih nuspojava i koliko je olakšavajuće kada se i sam položi tako da je dobro da nakon 8, 9 godina krećemo upravo upravo sa ovakvim prijedlogom koji će definitivno olakšati polaganje ovako teškoga ispita, ali normalno ima i malih prilika da se možda još i poboljša ovaj prijedlog i da možda još i na neki način definitivno olakšamo našim kolegama pravnicima da lakše i brže prođu pravosudni ispit i da imaju u konačnici i malo lijepa sjećanja na isti. Kako se neću javljat u pojedinačnoj raspravi pa ću spomenuti nekoliko prijedloga i od same udruge i svojih koje eto ne bi bilo loše da malo promislimo i prokomentiramo. Definitivno bi trebalo razmisliti o uračunavanju već odrađenog staža osoba koje su bili u odvjetništvu i prekinili to, prešli poslije na fakultete u državnu službu da ne kreću sa samim uvjetima ispočetka. U djelu članka 17. možda bi se trebalo uvažiti primjedba vezano za povećanje broja sati stručnog obrazovanja na akademiji, uzeti u obzir, da i sama odvjetnička komora, ima i svoju akademiju koju treba iskoristiti, u obliku edukacije, izlaska na sami pravosudni ispit. U čl. 30. nije sporno da se dodaje 6 predmet i da se jača ova europska dimenzija i da se jača sam ispit i sami dodatak iz europskog prava. Ali, trebamo i tu naglasiti da u ovom trenutku, sa 5 predmeta, sami pravosudni ispit zna trajati i po 4-5 sati, uvođenjem 6 bi možda još dodatno i dodalo stresa kandidatima i potrajalo bi vjerojatno usmeni ispit možda i do 7-8 sati, pa bi tu definitivno sa nekakve tehničke strane, trebalo ministarstvo, zajedno sa kolegama koji budu u ispitnim komisijama, malo porazgovarati i vidjeti da se djelomično skrati taj proces, ne da se izbaci sami predmet, ali da se vidi kako najbolje i u najkraćem roku, bez dodatnih problema i stresova odraditi taj usmeni ispit. U samom članku 20. mislim da je stavak 6. naznačeno je ovaj redoviti, tj. sastanak ministra i ispitnog povjerenstva, koji je ovdje u prijedlogu jedanput godišnje, možda se povećava i na 2 puta. Upravo radi učestale promjene ispitne materije, ali i radi dogovora oko koordiniranosti i same ujednačenosti prakse procesa ispitivanja, što mislim da je izrazito bitno i najgora stvar kada dvoje kandidata izađu i imaju drugačije kriterije i drugačije prilikom pravosudnog ispita od pojedinih kolega ispitivača. Što se tiče čl. 27. regulacije samog pismenog ispita, prijedlog je još dodatni bio upravo prije samoga savjetovanja, da s te tri radnje, ispitanik, tj. vježbenik bira treću radnju, iz možda, radno, upravnog ili trgovačkog prava, onako po onome, preferencama, u kojima je odradio vježbeništvo, što bi isto uvelike olakšalo sami izlazak na ispit. Te u čl. 30. gdje se regulira, kada nastupa, tj. kada će biti usmeni dio ispita, stoji, gdje bi se trebalo uvrstiti, da najkasnije, dva mjeseca, od samog pismenog dijela, bude i usmeni ispit. Što se tiče čl. 31. i podijeljenog broja glasova, što smo čuli i ranije, u ovoj raspravi, definitivno, treba ići in favore, kolegama mladim pravnicima, iako je podijeljen broj glasova, trebalo bi uvrstiti, da definitivno ide u prilog i da se u tom slučaju usmeni dio smatra da je položen. Sve u svemu, izrazito dobar pomak, uz nekakve te sitne finese koje se još mogu promijeniti, mislim da će sa stupanjem na snagu ovoga prijedloga zakona, definitivno naši kolege, mladi pravnici i vježbenici biti itekako zadovoljni i da će im vjerojatno biti i manje stresno izaći na pravosudni ispit. Hvala HDZ, podržavam ovaj prijedlog. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepo. Gospodina Hrelja, ispred Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, Klub GLAS-a i HSU-a se neće protiviti donošenju prijedloga zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu. naše, previše područje našeg interesa i razumijevanja, nego pokušavamo uvijek, ono što nam je predmetni zakon, da ga, promatramo kroz ono što znamo o tome iz prakse. Ako vjerujemo ako vi to predlažete, da je potrebno ovako urediti, da je to tako jednostavno i to ćemo podržati. Na kraju krajeva, ako ima i nešto nomotehničko preurediti ili korigirati ovaj zakon, isto tako, u prvom čitanju, prema tome, imamo, također dovoljno vremena, ukoliko bi se negdje primijetilo da nešto je nedorečeno. Ono čega se samo ja ovdje u ovoj priči bojim, odnosno, da na neki način raščistimo si tu stvar, da li su svi vježbenici u ovoj djelatnosti. Smatram djelatnošću šire, ne samo u pravosudnim tijelima i u pravosudnom ispitu, nego smatram i vježbenike, javno bilježničke vježbenike i odvjetničke vježbenike, da li su na neki način jedni ležerno to dolaze do ove pozicije u odnosu na druge, a drugi su debelo angažirani, da li postoji razlika u njihovom tretmanu, odnosno, u njihovom radu i njihovim aktivnostima, u ovom postupku postupku vježbeništva. Jer, kažem, siguran sam, ne znam, ovdje su ipak državne institucije u pitanju, a kod, javnih bilježnika i odvjetnika se radi isto tako za određenu zaradu, pa pretpostavljam da vježbenici puno žešće rade i više nastupaju nego u ovom slučaju, pa ne bih volio da u istoj djelatnosti, jedni to prolaze lagano, mada uvijek u životu postoje takve mogućnosti i različiti su putovi do jednog cilja, ali ne bih volio da mi to na neki način, zakonskim prijedlozima favoritima u odnosu na druge. Vjerujem da ovo nije slučaj ovdje, odnosno, da je sve u redu, ali sam samo to spomenuo, s obzirom da mi je to uočljivo iz prakse, iz onoga što vidimo, što nas okružuje. Prema tome, da ponovim, neću duljiti, neću ponavljati ono što su kolege rekle, oko spornih članaka jer to nema smisla ponavljati se, nego ću reći još jednom, kažem, nismo protiv, odnosno, podržati ćemo ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Ispred Kluba zastupnika SDP-a, gospodin Miljenić, izvolite. Opet ista formulacija i pozdravi svima koji jesu. Dakle, načelno, mislimo da zakon donosi određene pomake na bolje i rekao bih uvjetno ćemo ga podržati u ovoj fazi a onda zavisno o promjenama kojih bude ili ne bude ćemo vidjeti što će biti dalje. Govoriti ću na dvije razine. Prva je zapravo jedna bitna a to je što niti ovim zakonom mi zapravo ne kažemo što hoćemo od pravosudnih vježbenika. Što su oni? Dakle mi imamo ljude kojima dajemo plaću iz proračuna da bi se spremali za pravosudni ispit a za koje na sudovima i u državnim odvjetništvima, ajde, nešto ima u državnim odvjetništvima ali na sudovima zapravo nema posla. oni dobivaju plaću da bi se spremali za pravosudni. I to je, da, ne mogu raditi, ne mogu sudjelovati u donošenju odluka, ne rade znači konkretne spise, ja koliko znam to se nikada ne događa. Volontiranje je dobro i to je nešto što pozdravljam da se vraća. I to je ispravan način. Ali generalno, mi znači imamo ljude s kojima, dajemo im mogućnost da vježbaju, da se spremaju, što je dobro. Oni ulaze u sustav, ali mi nemamo razrađeni sustav što ćemo dalje s njima. Znači vi ste završili vježbeništvo, došli ste do nekakvog pravosudnog i što sada? Dakle po meni, mi moramo načelno razmisliti da se vježbeništvo nađe i, kada se plaća neka se plati, slično kao što je u odvjetništvu, ali da se nešto konkretno za to radi. Vi se jedino tako osposobljavate za konkretan posao, ulazite u sustav i to vam onda može biti prvi korak da ste uopće ušli u sustav. Ovako mi zapravo samo ljude koji su vrlo često nezaposleni u toj fazi selimo u nezaposlenost u jedno malo drugu fazu. I to je nešto što trebamo dugoročno razmisliti koja je uopće uloga i položaj vježbenika. Znam, odgovoriti ćete poslije kada bude, ali kažem to po meni je nešto što načelno nismo nikad razradili i nismo im našli pravo mjesto. Što se tiče izmjena, ne da ovdje zagovaram bilo koji lobi, ali ja stvarno ne vidim razloga zašto bi odvjetnički vježbenici morali ići na Pravosudnu akademiju. Koji je razlog za to? Ako usporedite uspjeh na pravosudnima do sada ništa nije bilo lošije od ovog drugog. Znači zašto bi netko tko je do sada s uspjehom polagao pravosudni sada morao raditi nešto drugo što mu ne znači ništa? Jer nisu oni bili neuspješniji pa sad im mi kažemo sada morate proći kroz to pa ćete imati bolje ocjene, bolje rezultate, neće imati jer i do sada su u pravilu čak imali bolje rezultate nego ovi. Mislim to imate po statistici. I to je nešto što stvarno ne vidim razloga da znači vi ljude opterećujete s još nečim potpuno besmisleno. Imate odvjetničku komoru, ona ima svoje, osposobljuje ljude. Ako netko hoće, dajte mu priliku, neka plati, neka ide i na Pravosudnu akademiju što se mene tiče, ako misli da će lakše položiti ali to ne treba obvezivati, to treba biti stvar na tržištu. Ovako obvezujete ljude da idu na jedno dodatno educiranje koje ne znači ništa. Jer u praksi do sada oni koji nisu išli na to su imali bolje rezultate nego oni koji su išli. Dakle čemu? To je nešto što ja mislim sustav vraća natrag. Meni je jasno da ljudi koji su u pravosudnima žele malo više raditi, pa se više honorira itd., što je legitimno. Ali, nemojte razmišljati samo o jednom interesu. Vi kao ministarstvo morate uzeti sve u interes. Moj savjet, ako vam mogu dati, samo nam dajte za sljedeće čitanje, usporedbu rezultata odvjetničkih vježbenika koji nisu išli u pravosudnoj akademiji na edukaciju i onih koji jesu. Pa da vidimo da li su ovi iz pravosudne puno bolji. Koliko ja znam nisu, ako jesu, ja evo povlačim odmah ovu primjedbu. Ali ako nisu bolji onda odustanite od toga jer ćete opteretiti i financijski ćete opteretiti bez ikakve potrebe. I onda će nam se svima reći da mi kao društvo, država namećemo zapravo jednu vrstu novog nameta. Čemu? Ako stvar dobro sada radi. Dakle to mi je ona jedna možda osnovna, osnovna primjedba gdje zapravo hoćemo jedno tijelo osnažiti koje se do sada u osposobljavanju vježbeništva nije sudjelovalo i nije bilo nikakvog razloga. Jer ljudi koji nisu tako osposobljeni nisu imali loše rezultate, imali su sasvim dobre rezultate. Dakle razmislite o tome, to nema potrebe. Ova stvar, popravni itd., to je odlično. Meni je recimo žao što se nije razmišljalo ili se je razmišljalo pa se nije išlo na jedan korak, mi jesmo o tome razmišljali i napravili smo prvo onaj korak da se pisani rješavaju znači računalom itd., ali po meni ako hoćemo maknuti do kraja i napraviti, objektivizirati sustav onda trebate uvesti sustav pisanog ispita a, b, c, d koje ispravlja, pitanja se vuku iz računala, računalo ispravlja ta pitanja. Tko je prošao ide na komisiju, tko nije prošao ne može ići na komisiju. A komisija odlučuje samo o ocjeni. I vi jedino tako možete reći da nema ljudskog faktora kod ispita. Amerikanci koji su puno verbalniji od nas, dakle sve njihove rasprave su puno verbalnije od nas, oni vam imaju samo a, b, c d, oni nemaju usmeno ispitivanja za pravosudni, uopće, dakle ako to kod njih rade, zašto kod nas ne bi bar ova prva faza da vi na ovaj način, znači potpuno objektivno eliminirate one koji uopće ne mogu izaći na usmeni, zašto što ne zadovoljavaju. Znači to je a, b, c, d, ispravlja računalo. I imate odmah rezultate izvješene, nitko se ne nervira da dugo čeka. Tko je prošao ide na usmeni, tko nije prošao ide dalje. Na mnogim predmetima na fakultetima vi imate takav sustav. I on je dobar, on je objektivan. Nitko vam ne može prigovoriti ovaj ovog voli, ovaj se dogovorio, ovaj se nije dogovorio jer te priče uvijek idu, kakva god bila komisija, ne bila, uvijek ide i kad se izvlači pitanje uvijek itd. ovo vam je potpuno objektivno, napravite fond pitanja, nikad ne mogu procurit jer oni izlaze u tom trenutku, dobijete pred sobom na laptopu ili na kompjuteru ispunite, to je ispunjeno, riješeno, ispravljeno, jeste prošli idete, niste prošli idete drugi put. Komisija bi tad imala drugu ulogu, ona bi davala onu ocjenu i ona bi zapravo onda mogla dobit na težini i onda bi se neki od kasnijih faza ispita itd. mogli drugačije uredit jer bi onda pravosudni mogao dobiti na većoj tražini i onda bi vam više značilo koliko ste dobili tamo. I to bi pojednostavilo cijeli sustav. Dakle Hrvatska u svemu, gdje god, mora prelazit na takav sustav, objektivni sustav, kad nemate čovjeka to je savršeno. I gdje god smo to napravili, pa vi znate kod izbora predmeta, kod bilo čega u pravosuđu, bolje radi nego kad bira čovjek. Razmislite o ovom, tehničke mogućnosti imate, apsolutno tehničke mogućnosti, poslale bi poruku da se svi zajedno zalažemo za objektivnije kriterije. Dakle to su neke stvari gdje se može još radit, može se unaprjeđivat. Recimo kolege, vidio sam iz odvjetničke komore, bi veće učešće odvjetnika u ispitima i to treba po meni odvagat. Zato što i to treba bit možda razmjernije prema tome od kud ljudi dolaze i u koju profesiju idu. A što god mi govorili u pravosuđu, usko gledajući sudovima i državno odvjetništvo, nema mjesta za nove ljude. Ljudi uopće ne trebaju imat iluziju da će se puno zapošljavat u pravosudnim tijelima. Mi smo sada zemlja koja ima višak i sudaca i državnih odvjetnika, po statistici, ne našoj, Europskoj. I nije realno, a Ustavom smo produžili da ljudi rade do 70e, ne zaboravite, Ustavom smo rekli da ljudi rade do 70e, nije realno da će se tu otvarat prostor za mlade ljude, vrlo malo će se otvorit, vrlo malo, nema mjesta. Brojevi će se nužno morat smanjivat. Pa i ovo što smo maloprije raspravljali prekršajni, spajanje. Pa sa svakim tim spajanjem vi ćete imat manje mjesta. Ne treba vam. I to je nešto prema čemu mi idemo. Mi smo sada, ne zaboravimo, u Europi, mislim da smo sad prvi, bili smo drugi iza Slovenije, po broju sudaca na broj stanovnika, ej nije dobro kad ste u Europi prvi po takvim kriterijima. Dakle u tom sustavu, cijeli ovaj sustav vježbeništva, ulaska, treba poslat po meni drugačiju poruku, jednostavno tu nema mjesta. Školujemo ljude, usavršavamo ih, investiraju vrijeme, investiraju novac, a posla će bit sve manje. Dakle moj prijedlog je, generalno, uredit vježbenicima staž na način da stvarno nešto rade, pravosudni ispit objektivizirat u toj mjeri da što više odlučuje stroj, a što manje čovjek i razmislit dugoročno o potrebama koje imamo. Nama bi bilo dobro uz drugo čitanje da nam date i po prilici potrebu koliko vidite da će se otvarat mjesta, to se zna koliko ljudi ide u mirovinu, koliko će trebat itd. Mislim to je nešto što je dobro i zbog javnosti. Ljudi i kad biraju fakultet, kad biraju što će radit, da znaju koja ima je uopće perspektiva. Ne mi ćemo radit nešto, a nema mjesta, neće se otvorit 10 godina. Dakle živimo u maloj zemlji koja treba reducirat državnu strukturu svugdje pa tako i u pravosuđu i mjesta nužno će biti sve manje. Dakle to su neke načelne stvari o kojima trebate razmislit, što ćete odlučit vaša stvar, naravno u kojem smjeru, ove stvari bi možda značile jedan malo veći pomak, ovo što radite je dobro, kažem načelno možemo podržat s ovim nekim zamjerkama što sam izrekao, ali kažem, molio bih, bilo bi lijepo dajte brojke i razmislite dugoročno gdje idemo. Što vježbenik uopće znači? Da li se on samo osposobljava za pravosudni i šta onda? Ili mu dajemo posao i uvodimo ga u sustav. Evo. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Sada je na redu gospodin Grmoja ispred Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. U odnosu na prijedlog Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu valja istaknuti kako je Most tu materiju regulirao u 2 zakona, Zakonom o vježbenicima u pravosudnim tijelima i Zakonom o pravosudnom ispitu i tako je trebalo i u ovom slučaju napraviti. Pravosudni ispit odnosi se na sve pravnike koji ispunjavaju uvjete, a vježbenici su u pravosudnim tijelima i oni su nešto sasvim drugo i nemaju ove dvije teme u principu ništa zajedničko, osim što vježbenici također polažu pravosudni ispit. Ova dva zakona smo pripremili i bit će u javnoj raspravi u vrlo skorom vremenu, ovdje ćemo istaknuti nekoliko razlika i detalja između naših stavova i ja ću predstaviti u biti ovaj naš prijedlog gdje smo mi predložili nekakve stvari kako bolje urediti ovu materiju kroz zakonske tekstove. Prema ovom prijedlogu zakona u članku 9. navodi se da vježbenička praksa traje 2 godine, tj. 24 mjeseca, dok Most smatra kako je ovo kratak staž za kvalitetnu pravnu podlogu i trebalo bi ga produžiti makar na 30 mjeseci. To nije puko povećanje s broja 23 na 30, znači Mostov prijedlog zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima u članku 3. određuje da vježbenička praksa traje 30 mjeseci i samim time je raspodjela rada po raznim odjelima puno kvalitetnija. Nadalje, jedno pitanje koje se propustilo urediti na pravi način je i pitanje oko kojeg se uvijek vode borbe u pravosuđu. Ispitno povjerenstvo za pravosudni ispit. U Mostovom prijedlogu prije imenovanja članova i zamjenika članova ispitnog povjerenstva ministar pravosuđa zatražit će od predsjednika Vrhovnog suda RH, glavnog državnog odvjetnika, predsjednika Hrvatske odvjetničke komore, predsjednika Hrvatske javno bilježničke komore i čelnika drugih odgovarajućih tijela obrazloženi prijedlog kandidata te uputiti javni poziv na iskazivanje interesa svim zainteresiranim kandidatima koji ispunjavaju uvjete. Kako se donosi odluka o tome tko će sada biti ispitivač, to je dakako, jasno, donosi se po hodnicima i među odabranom kastom. Protiv ovakvog MOST-ovog prijedloga su se mnoge struje ili interesne skupine pobunile kad je MOST bio u Vladi jer je u biti član ispitnog povjerenstva rezervirano, znači ta pozicija rezervirana samo za usku skupinu ljudi. Međutim smatramo kako bi se ispitno povjerenstvo i osobe koje ispituju mlade pravnike trebale rotirati, a prije svega da bi postupak imenovanja trebao biti objektivniji i transparentniji. Zato i ovdje ukazujem da se počne ulagati u transparentnije i fleksibilnije mehanizme kad se radi o pravosudnom ispitu. Što se tiče djela zakona koji se odnosi na polaganje pravosudnom ispita, pismenog i usmenog djela, tu imamo također par zamjerki. U članku 27. prijedloga zakona, navodi se kako se pismeni dio pravosudnog ispita sastoji od izrade tri pisane zadaće iz područja građanskog, kaznenog i upravnog prava utemeljenog na konkretnom spisu predmeta. Ovo se u praksi pokazalo kao jako loš i krajnje neobjektivan model. Kandidati nikad ne znaju zašto je njihova presuda dobila 7 od 10 bodova kod jednog ispitivača, a 10 od 10 kod drugog. Ne postoji nikakav jasan model po kojem se vrši ispravljanje radnje. Zapravo postavljamo pitanje kako je moguće objektivno i realno ocijeniti presudu jer se radnja sastoji od pisanja presude. Kriteriji kojim se rukovode ispitivači nisu transparentni niti kandidat može dobiti objašnjenje za ocjenu. Nezadovoljavajuće ocjene rezultiraju padom na pravosudnom ispitu i baš zato što se radi o tako strogom eliminacijskom kriteriju, trebali bi pismeni dio potpuno potpuno promijeniti. U MOST-ovom prijedlogu pismeni dio se sastoji od izrade dvije pisane zadaće ali ne presude već zadaće znanja odnosno sposobnosti pravnog promišljanja i donošenje zaključka na temelju određenih pravnih akata, situacija, predmeta MOST-ov prijedlog zakona propisuje da ispitivanje na usmenom djelu ispita u odnosu na svakog kandidata može trajati najdulje 2 sata, članak 23., tu se događa znači imamo situaciju da kada kandidati padaju u nesvijest, izjeda ih stres i sl., i to su stvari koje definitivno treba mijenjati i mi to unutar svog prijedloga prijedloga kojeg ćemo staviti ovdje i vjerujem da će doći na raspravu, predložiti. Evo to su nekakve primjedbe koje mi imamo jer razlike u odnosu na ovo što predlaže Vlada RH. Hvala. Sada je na redu ispred Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, gospodin Tulio Demetlika. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. U ime kluba IDS-a, PGS-a i RI-ja želim se osvrnuti na prijedlog Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu. Odmah na početku moramo reći da sam dojma kako se radi samo o uljepšavanju postojećeg zakona te da se novim zakonskim rješenjem neće bitnije promijeniti polaganje pravosudnog ispita. No što se tiče stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita, tu ima promjena na bolje što svakako pozdravljam. Dobro je to što se novim zakonskim rješenjem osobe sa završenim studijem prava zaposlene u državnoj upravi, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave) i pravnim osobama, više nemaju kao uvjet za pristup ispitu uz potrebne godine rada i obavljanje prakse na sudu u trajanju od 9 mj. To je zaista bilo gotovo neizvedivo za takve osobe jer ne znamo kako bi netko zaposlen uz svoj, u tijeku radnog vremena, prisustvovati i raspravama na sudu a svi znamo da se rasprave provode u jutarnjim satima i to radnim danom. Upravo zato pozdravljamo promjenu koja će uvelike olakšati polaganje pravosudnog ispita onim osobama koje nisu zaposlene u odvjetničkom i javno bilježničkom uredu kao i u pravosuđu. Kada govorimo o pravosudnom ispitu, složit ćemo se svi da se to radi vjerojatno o najtežem državnom ispitu u Hrvatskoj koji se sastoji od polaganja pisanog djela ispita koje traje čak 3 dana i to svaki dan po 8 sati, a nakon toga u polaganju usmenog djela koji prosječno traje 5 sati. Što se tiče promjena u odnosu na trenutno važeći zakon, izdvojio bih slijedeće. Važećim zakonom se usmeni dio ispita sastoji od 5 grupa predmeta a novim zakonskim rješenjem usmeni ispit se neće više sastojati od 5 već od 6 grupa predmeta. Osim toga, mijenja se i način bodovanja pismenog djela ispita na način da je umjesto prijašnjih 30, sada na pismenom moguće steći maksimalno 15 bodova, dok je na usmenom djelu umjesto prijašnjih 70, sada moguće steći maksimalnih 85 bodova. Pitanje koje koje si ja postavljam je, hoće li to ovaj, ionako težak ispit se još otežati ili će biti puno lakše? Mislim da će biti teže. Ono što je kod promjena, što se tiče usmenog djela ispita pozitivno je mogućnost popravnog ispita ukoliko kandidat na usmenom djelu ne zadovolji jednu grupu pitanja a ostalih 5 zadovolji. To će sigurno kandidatima uvelike pomoći da ne moraju opet na pisani dio ispita već samo na usmeni dio i to samo tu jednu grupu koju nisu zadovoljili na prethodno roku i to je sigurno pozitivno. Ono što smatram da je svakako trebalo uvrstiti u zakon je to da se kandidatima priznaje položeni pisani ispit, dakle da u slučaju nezadovoljavanja na usmenom djelu ispita, idući put kandidat ne mora ponovno pristupiti pisanom djelu nego samo usmenom. Zaista nema smisla da netko više puta pristupa na pismeni dio ispita. Radi se o tome, da su kandidati koji pristupaju polaganju pravosudnom ispitu, pod izuzetnim stresom, jer to nije samo ispit, tu se radi i o životnoj egzistenciji, zbog toga što o polaganju pravosudnog ispita, mnogim kandidatima, ovisi zadržavanje radnog mjesta. Ukoliko ih poslodavci, u slučaju pada na pravosudnom ispitu, zadrže na radnom mjestu, to znači da će morati izostati iz radnog mjesta, ponovno 3 dana, za vrijeme održavanja, pisanog dijela ispita. Ovakav način sigurno ne odgovara, ni kandidatima ni poslodavcima. Stoga molim predlagatelja, da do drugog čitanja, uzme u obzir, mogućnost priznavanja pisanog ispita. Hvala. Hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačne rasprave, prvu ima gospodin Marko Šimić. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštivani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, Zakon o vježbenicima o pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, donesen je 2008. g., 2009. već se pokazala potreba za određenim izmjenama ovoga zakona, a važno je naglasiti na samome početku, da se ovim zakonom uređuju uvjeti, za prijem vježbenika u pravosudnim tijela, trajanje i program vježbeničke prakse, te način provođenja stručne obuke za odvjetničke i javno bilježničke vježbenike, te pravnike sa završenim diplomskim sveučilišnim, odnosno, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem prava, koji namjeravaju pristupiti polaganju pravosudnog ispita. Određuje se i postupak prijavljivanja, te program, način polaganja i vrednovanje pravosudnog ispita. Često govorimo o prenormiranosti u Hrvatskoj, govorimo o prevelikom broju propisa, koje i pravnici, sami teško mogu pratiti i odmah ovdje na početku bih izrazio kao mladi pravnik i zadovoljstvo, što se ova materija regulira jednim zakonom, a ne u više posebnih zakona, jer ovako na jedan pregledan sustavan način, možemo pronaći, zapravo sve pravne odredbe iz određenog područja, koje nas zanimaju. Nakon 8 g. nešto više od 8 g. uporabe ovoga zakona, pristupa se izradi jednog novog zakonskog rješenja, zbog nedostataka do sada, utvrđenih u praksi, potrebe za unapređenjem pojedinih zakonskih rješenja, ali i usklađenja s propisima, kji su stupili na snagu, nakon donošenja zakona 2008., odnosno, 2009. g. Prilikom uvrštavanja ovog zakona u dnevni red, na početku ljeta, razgovarao sam sa mnogim kolegama mladim pravnicima, kojima je ovo pitanje, od nekakvog profesionalnog i životnog značaja i moram priznati da su kolege dosta upućene, vezano za predložena zakonska rješenja, koja se predlažu ovim prijedlogom zakona. Pozdravljaju, mnoga od ovih rješenja i ja ću kasnije u svom izlaganju, nabrojati koja su to, međutim, ima nekoliko ima nekoliko misli, odnosno, nekoliko točaka o kojima bi se osvrnuo i potaknuo možda na promišljanju, da se u drugome čitanju ili do drugog čitanja ti dijelovi možda Drago mi je da ste prepoznali upravne sudove i važnost upravnih sudova, tako da vježbenici koji su zaposleni u pravosudnim tijelima, posebno sudovima, dakle, imaju mogućnost i obvezu dio svog pripravničkog, odnosno, vježbeničkog staža odraditi i na upravnom sudu. Što se tiče volontiranja, drago mi je da je ono sada isto tako stavljeno u jedan okvir, koji se danas naziva ovim prijedlogom zakona stručno osposobljavanja, osobe koje nisu imali tu sreću ili su imale drugačije životne okolnosti i nisu ušli u sustav vježbeništva, pri pravosudnim tijelima. Dobro je da imaju priliku odraditi stručno osposobljavanje u trajanju od 18 mj. na sudu i dakle, taj dio svakako pozdravljam. Navedeni su dakle, u nekakvoj javnoj raspravi i u tim kontaktima, dakle, često se ističu i nedostaci kod nekakvih ranijih prijedloga, a to je neujednačena i relativno dugo trajanje obvezne prethodne stručne obuke, za različite kategorije vježbenika, odnosno, pravnika, koje ujedno predstavljaju ograničenje pristupu pravosudnom ispitu. Ovim prijedlogom zakona, ti kriteriji su pokušali ste ujednačiti te kriterije i definirano je stručno obrazovanje, koje je obvezno za sve vježbenike i pristupnike pravosudnom ispitu, osim, vježbenike u pravosudnim tijelima, koji su jedini i imali možda mogućnost susresti se sa procesom donošenja presuda. I smatram da je ova odluka, da se politička akademija i to stručno obrazovanje, dakle, na pravosudnoj akademiji, ograniči, dakle, srkati, sa onih 150 sati obveznih, na 60 obveznih sati, da se težište s tavi na onaj pisani dio pravosudni ispita, jer izuzetno bitno. Jer mladi ljudi, koji rade kao vježbenici, u odvjetničkim uredima, pa čak i u državnoj odvjetničkom, u državnom odvjetništvu, rijetko imaju priliku, odnosno, rijetko sudjeluju u procesu donošenju presuda, odnosno, njihovom sastavljanju. ovaj dio od 60 obveznih sati i težište na tom pisanom dijelu ispita je izuzetno dobro. Što se tiče ovoga zakona, još, uređuje se i rad ispitnog povjerenstva, stavlja se određeni okvir za područje jedne usmene jedne usmene cjeline europsko pravo, prepoznaje se u ovom zakonskom prijedlogu, kao jedna cjelina, za usmeni dio ispita, što do sad nije bio slučaj, nego je bilo disperzirano po drugim cjelinama, sada će biti točno definirano područje iz kojeg će odnosno, ljudi na pravosudnom ispitu moći dobiti pitanje i na taj način ćemo im olakšati i pripremanje za ovu cjelinu. još nekakvih benefita, koje će vježbenici ovim prijedlogom zakona dobiti, to je svakako popravni rok, imam dosta kolega, koji su imali tu nesreću, da dobiju nekakvo pitanje, na koje nisu dali dovoljno dobar odgovor i nisu zadovoljili u području području jedne cjeline. Na ovaj način omogućit će se takvim ljudima da oni na nekakav lakši način polože taj pravosudni ispit i u svakom slučaju pozdravljam i pozdravljam i odredbu kojom se dakle, u ovom dijelu popravnog ponavljanja ispita priznaju rezultati ostvareni na pisanom ispitu iz, na pravosudnom ispitu. Ako na kraju sumiramo ovaj zakonski prijedlog moram priznati da je on dobar, da idemo u smjeru poboljšanja nekakvih uvjeta dakle, mladim ljudima – vježbenicima i siguran sam da će ovakav Zakon Zakon podići i kvalitetu pripreme mladih ljudi, a time kasnije i kvalitetu njihovog rada kasnije kad dođu na odgovorne dužnosti i odgovorna mjesta dakle, u pravosudnim tijelima, a i kao odvjetnik u odvjetničkim uredima jer dužni smo građanima RH pružiti kvalitetno, pravično

Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Jedan moj kolega odvjetnik je nakon što je položio pravosudni ispit rekao da više neće polagati niti za voditelja čamca. svi mi ovdje koji smo polagali pravosudni ispit znamo zašto je to rekao jer se ja u svojoj karijeri od osnovne škole do poslijediplomskog studija nisam susreo ni sa čim što bi se moglo usporediti sa polaganjem pravosudnog ispita. Od količine materije koju morate pripremiti, do stresa koji to na vas ostavlja jer u krajnjoj liniji, vi se sad vraćate na posao među svoje kolege koji su recimo, u zajednici koja je ipak malo manja kao što je Pula, svi znali da si išao na pravosudni ispit i sad se ti vrati u utorak ili srijedu i reci nisam prošao. Upravo zbog toga, kada govorim o polaganju pravosudnog ispita i vježbeništvu, imam i jedan, kako da kažem, osobni moment u svemu tome i teško mi je razdvojiti kada ću govoriti kao političar, a kada ću govoriti kao netko tko suosjeća sa ljudima koji će morati ući u sve to. Ali krenimo redom onako kako je to posloženo u Zakonu. Uvid za ulazak u vježbeništvo u pravosudnim tijelima. Pogledajte malo. Pravni fakultet 50%, ispit 40%, razgovor 10%. Usporedite to samo kod uvjeta za dolazak na mjesto pravosudnog dužnosnika. Tamo smo razgovor smanjili na 5%, znate. Državno odvjetničko vijeće, državno sudbeno vijeće, ustavna kategorija, 11 članova, između ostalog u toj ispitnoj komisiji sjede suci Vrhovnog suda odnosno zamjenici državnog odvjetnika, saborski zastupnici, dva profesora koje biraju svi pravni fakulteti, njima smo dali 5%, ovdje nekakvoj komisiji dajemo 10%. Nije usklađeno i trebalo bi razmotriti. Ja bi bio sretniji da kod državno odvjetničkog vijeća i državnog sudbenog vijeća vratimo na 10%, ali molim da razmislite o tome. A sada smo imali, žao mi je što kolegice Jelkovac ovdje nema, sada smo imali situaciju jer znamo da kad se to u budućnosti pojavi, nećemo moći donijeti pravedno rješenje upravo zbog tog ograničenja koje je smanjeno kod državno odvjetničkog i državnog sudbeničkog vijeća na 5%. Međutim, vratimo se ovdje. Dakle, ispit 40%, pravni fakultet, 5 godina studija, nije što je škola koju sam ja završio, ali nije lak fakultet. 5 godina studija, diplomski ispit, odnosno sada magistarski nosi 50%, a jedan ispit kojeg polažu ljudi koji su netom završili pravni fakultet i kojim je pravni fakultet dao i nekakvu ocjenu i nekakav prosjek ocjena itd. vam nosi 40%. Mislim da ovaj omjer nije pravedan jer imajte u vidu da su vježbenici oni koji tek ulaze u sustav. Dakle, radi se o osobama koje nemaju iskustva jer upravo zato idu u vježbeništvo i mi ne provjeravamo njihovo praktično znanje nego mi samo još jednom provjeravamo ocjenu koju su oni dobili na pravnog fakultetu i omogućavamo nekom kampanjcu, a to vam govorim iz svojeg iskustva jer sam uvijek bio kampanjac u školi, nekom kampanjcu kojem se 5 godina nije dalo raditi da štrebeta mjesec ili dva i onda prođe bolje od nekoga tko je kvalitetno, dosljedno, uporno radio 5 godina. Molim vas da taj dio razmislite. Ali isto tako vas onda molim da razmislite upravo zbog te razlike, koliko je ustvari svrha da za one koji tek ulaze u sustav, tek postaju vježbenici, pored provjere koju smo imali iz činjenice da su oni na pravnom fakultetu dobili nekakvu ocjenu uvodimo još nekakvu pisanu provjeru. Mislim da bi bilo dosta da imamo ocjenu na pravnom fakultetu, eventualno ako se primjerice bira na sud da se malo propita njegovo da ga se prisili da nauči malo o strukturi sudova ili nečega što se na pravnom fakultetu ne izučava dovoljno, sudski poslovnik i a ostalo ostavimo razgovoru i ocjeni sa fakulteta. To bih vas zamolio. Međutim, ne možemo vježbeništvo razmatrati samo iz ovog aspekta nego ga moramo gledati kao dio sustava imenovanja pravosudnih dužnosnika. I sada, dopustite mi da vam pročitam kako netko tko je krenuo na pravni fakultet postaje državni pravosudni dužnosnik. Prvo mora diplomirati 5 godina, nakon toga mora položiti ispit za ulazak u službu jer praktički nakon ovih izmjena oni koji nisu u sustavu državnog odvjetništva ili pardon sudova, teško da mogu postati suci ili državni odvjetnici, to je činjenica, mora položiti ispit za ulaz u službu, mora stažirati 18 mjeseci, mora proći kroz školu, mora položiti pravosudni ispit za koji smo rekli da je jedan od najtežih ispita koje imamo u RH, nakon toga mora biti savjetnik u službi gdje bio, da li se radi o odvjetništvu onda bi trebao ići u državnu školu, a znamo da se u državnu školu ne ide nego se samo polaže ispit, nakon toga polaže taj ispit koji sam spomenuo i nakon toga još ide na razgovor na državno odvjetničko ili državno sudbeno vijeće. Ne čini li vam se malo pretjerano i da bi trebalo razmotriti kako taj sustav pojednostaviti jer ako ste vidjeli nakon pravnog fakulteta da bi netko postao sudac ili državni odvjetnik polaže tri ispita svi su komplicirani i teški a onda dolazimo do onoga o čemu se govorilo, njihovo vrednovanje, pogotovo kroz ocjenjivanje presuda je pomalo dvojbeno, pomalo dvojbeno. Jer nekada se nekome ne mora svidjeti nečiji jezični izričaj ali je pravno rezoniranje možda vrhunsko. I on će umjesto toga dobiti 7.-cu ili 8.-cu na pravosudnom ispitu. A ono što je bitno za pravosuđe i za budućeg pravnika taj jezični izričaj, ta jasnoća u izričaju a to ne možete postići nakon 18 mjeseci prakse. To se brusi godinama i zato ljudi prvo postaju suci općinskih pa županijskih i onda na kraju, na kraju Vrhovnog suda. I sada nadovezati ću se na nešto što je kolega Šimić govorio, slažem se sa vašom raspravom u velikom dijelu i volim kada u Saboru imamo prilike voditi ovakve rasprave koje su usmjerene na stručnost a ne na politiziranje. Međutim, s jednim dijelom se ipak ne slažem. Vi kažete, pohvaljujete ovih 60 sati za odvjetničke vježbenike u praksi i na ovoj Pravosudnoj akademiji mi se čini tamo da je navedeno. Kada sam se ja spremao na pravosudni ispit, nama je Hrvatska odvjetnička komora osigurala, tada se to zvalo seminar za odvjetničke vježbenike koji se organizirao dva puta godišnje. Međutim, to je bilo više od seminara, to je bila jedna ozbiljna škola u trajanju od 2 tjedna ali počinjete u 8 ujutro i završavate u 8 navečer, 12 sati rada kroz 2 tjedna. Kada se zbroji, mi smo imali nekakvih oko 140 školskih sati seminara u organizaciji Hrvatske odvjetničke komore. A znate li zašto je to bitno? Ne samo zato što je 140 sati više nego 60 sati, ne samo zato što su nam seminare držali suci Vrhovnog suda, državni odvjetnici, najugledniji odvjetnici u Hrvatskoj i poneki profesori sa pravnih fakulteta, već zbog činjenice da je to za odvjetničke vježbenike bilo potpuno besplatno, to je bilo potpuno besplatno. Znate kolika je plaća bila tada odvjetničkih vježbenika? 3000 kuna. Ja si ne bi mogao priuštiti 2 tjedna u Zagrebu i eventualno još nekakva plaćanja da nam Hrvatska odvjetnička komora kao vježbenicima iz novca kojeg svi odvjetnici uplaćuju kroz članarinu odvjetničkoj komori nije osigurala takav seminar. Ja bih bio puno sretniji da se umjesto ovakve opcije da se to prepušta pravosudnoj akademiji sa Hrvatskom odvjetničkom komorom, hrvatsko javnobilježničkom komorom i drugim komorama osigura da one mogu, naravno uz nadzor RH, odnosno Ministarstva pravosuđa koje će odobriti njihov program, da taj program udovoljava onome što je potrebno da bi se takva edukacija stigla da te komore ne nastave organizirati te seminare na način kako su to nekada radile. nekada radile. Evo ja bih s time završio i pridružiti ću se onome što je kolega Miljenić rekao, ovo je pomak ali mislim da do drugog čitanja imamo dosta toga napraviti. I mislim da ako to napravimo i ako zajedno ovo budemo surađivali, gradili na ovim idejama, na svim ovim raspravama koje smo danas čuli, da možemo dobiti jedan doista dobar zakon. Hvala. sa dobrim dijelom vašeg izlaganja. No međutim, kada sam rekao ovih 60 sati do sada je zakonom bilo određeno 150 sati za usmeni i pismeni dio ispita dok je za pisani dio dakle ispita bilo određeno da će se na političkoj, održati zapravo samo predavanje za, odnosno rad na donošenju tri presude. Ako uzmemo da je na, prilikom dakle polaganja pravosudnog ispita određeno vrijeme za jednu presudu 8 sati, tom analogijom sam dobio da je to 3 presude po 8 sati, 24h što je 60 sati je i dalje više, dakle od onih 24h što bi proizlazilo nekakvom analogijom i nekakvim logičkim zaključivanjem iz prijašnjeg zakonskog prijedloga pa sam i tu vidio poboljšanje i zbog toga sam zapravo pohvalio ovaj dio. A ovaj zakon u ni kojem dijelu ne sprječava dakle komore da i dalje održavaju nekakve edukacije i seminare. da nakon 20 minuta koncentracija opada, to su psihološke teme već. Ja ne znam kako ste vi izdržali 12h. Jeste li imali pauzu za ručak tada? …/Upadica Grbin: Jesmo./… A dobro.

Drago mi je da ste otvorili ovu temu kada ste rekli tri presude jer držim da je i to nešto i nisam, nisam se na to osvrnuo a trebao sam, držim da je to još nešto o čemu bi trebali razgovarati. Pravosudni ispit ne priprema isključivo i jedino suca. Vi u čitavom nizu predmeta ne možete zastupati ako nemate položen pravosudni ispit, imovinsko pravni predmeti i predmeti preko 50 tisuća kuna itd., da ne ulazim. se spremate i za odvjetnika i za državnog odvjetnika itd.. Mislim da bi trebalo razmisliti da li treba ostati samo presude ili bi možda bilo zanimljivo vidjeti na koji način će kolegica ili kolega napisati žalbu na temelju onih spisa koje ima u predmetu. To bi isto moglo pokazati nečije pravno znanje a u nekim segmentima je dobru žalbu teže napisati nego dobru presudu. Hvala. Ostavio bih vam još 10 sekundi jer sam vam to oduzeo. …/Upadica se ne čuje./… Završnu riječ ima gospodin Martinović, državni tajnik. Izvolite. Hvala vam gospodine potpredsjedniče Sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Umorni smo, ja ću sada nakon svega dakle potvrditi da zaista, puno kolega je govorilo koji su pravnici, koji su polagali pravosudni i ja sam jedan od tih. I zaista moram potvrditi da se radi ne o jednom od najtežih nego sigurno najtežem ispitu u RH. I ja sam ga polagao davne, prije više od 30 godina, dakle '88. Iskren da budem, mislim da i sad čuvam skripte i papire koje sam tada pripremao valjda od neke traume da se neće morati ponavljati. No, dakle, drago mi je da je ova rasprava išla ovim smjerom, dakle to je bilo ugodno slušati. Ne da ste nas hvalili, niste nas baš hvalili, ali ste svi bili, rekao bih neupitno dobronamjerni. I mi koji smo položili pravosudni, vi ustvari koji ste položili, razumjeti ćete me, ništa od ovoga što ste sugerirali nije za odbaciti. Dakle, uzeti za razmatranje a odbacuje se kada se ne želi raspravljati o tome. Što smo mi imali za cilj postići sa ovim, dakle zakonom? Popraviti ovu sferu. I ja smatram da primarno smo htjeli ono što je kolega Miljenić govorio o vježbenicima, dakle htjeli smo im dati šansu, dakle htjeli smo omogućiti ponovno zaposliti vježbenike na teret državnog proračuna bez plaće, dakle kolege govore o plaći, bez plaće, platiti ćemo im doprinose, zdravstveni i mirovinski, platiti ćemo im materijalne troškove, izdatke koje imaju za dolazak na radno mjesto, ali ćemo ih osposobiti, položiti će pravosudni. Moći će se unatoč ovoj činjenici koja je gotovo notrona da se nema prostora za otvaranje novih osim bioloških odlazaka, novih radnih mjesta u pravosuđu …/Govornik se ne razumije./… i to pokušavamo smanjiti, imamo po glavi viška u odnosu na prosjek u EU. No to su mladi ljudi koji bi, ako toga ne bi bilo sjedili doma. Možda neki otišli kao što nam mladost odlazi iz Hrvatske. Nakon tog pravosudnog ispita mi svi koji smo pravnici, praktičari znamo da se sa pravosudnim puno više vrijedi i u banci i u osiguravajućem društvu, pa i u stranim odvjetničkim društvima a i svugdje u Europi, dakle i u onim sudbenim, pravnim potrebama firmi koje će dolaziti ovdje, dakle ti ljudi će više vrijediti, imati će veće šanse i to je jedan od važnih razloga da mi tim ljudima damo na ovakav, kroz ovakav model šansu. Dakle htjeli smo urediti i način ulaganja pravosudnog ispita nešto bolje i kvalitetnije. A ovo kada sam rekao da je to zaista smatram i ja a i svi su to rekli jedan od najtežih, najteži dakle ispit, ne samo pravnika, nego bilo koga u RH onda smo pokušali i mogu sa zadovoljstvom reći da sam i sukreirao taj stav da to pokušamo malo relaksirati da ti ljudi nose malo manje traume od nas koji smo polagali na ovakav način. Iako se ne žalim, to je bilo davno. Dakle, pa smo evo omogućili da se ide na popravni, dakle da se pismeni uvažava ali nažalost, nažalost ili, ja bih rekao ne možemo kriterije pretjerano snižavati. Dakle sada kada se padne na jednom od tih ispita, naravno ide se na popravak a pismeni se ne polaže. ovo što ste vi govorili, da li ste vi mislili da se padne u cijelosti, to ne znam da li je bio vaš cilj ali mislim dakle mi smo ostavili mogućnost da se pismeni ne polaže ako se padne na jednom od ove grupe ispita. Da li je to trebalo biti drugačije, razmotriti ćemo sve što ste sugerirali i na tim tragovima pokušati napraviti najbolje, dakle na najbolji mogući način regulirati ovu pravnu materiju. I vidio sam da ste svi voljni sugerirati, pomoći i uvažiti ćemo sva vaša dakle razmišljanja, promišljanja i prije amandmana a naravno u 2 čitanju ćete biti u mogućnosti dati amandmane konkretne koje nemamo razloga ne uvažiti ukoliko budemo vidjeli da se na takav način taj institut poboljšava. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Ali tek tranzicijska hvala jer imate jednu repliku gospodina Grbina. Izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Neće se uvaženi državni tajnik ljutiti na ovu repliku jer je jedno pitanje pa bih vas zamolio za odgovor ili jedan prijedlog za razmišljanje. S obzirom na ovu ideju sa vježbeništvom, odnosno volontiranjem da li će se na te vježbenike moći primjenjivati mjera rada bez zasnivanja radnog odnosa jer je rad bez zasnivanja radnog odnosa osmišljen upravo za ovo i prvo se primjenjivao za volontiranje, odnosno stažiranje u državnoj službi a onda je od toga proširen drugdje tim više zato što je to mjera za koju su sredstva osigurana iz Europskog socijalnog fonda. Hvala. **Martinović, Juro** Dakle ja ne znam na koji način je pravno izregulirana ta materija rada bez zasnivanja radnog odnosa. Dakle ovdje kao što vidite, ovdje ide radni staž, uplaćuje se i mirovinsko i zdravstveno po ovoj ideji. Dakle pa je to …/Govornik se ne razumije./… A da li se mogu povući neka sredstva to je stvar koju možemo svi mi provjeriti sa našim Zavodom za zapošljavanje pa vidjeti da li ima tu prostora. U svakom slučaju dakle, naša je ideja rekao bih plemenita, dobronamjerna, dakle nije nam cilj suzivati, nije nam cilj raditi bilo kakvu protekciju nego što više mladih ljudi da kroz ovo prođe. To je naš Hvala lijepa. Uz napomenu da se kvantni fizičari, psihoanalitičari, neurokirurzi neće naljutiti na toliku apologiju pravničke struke koju smo imali danas. Ja zaključujem ovu raspravu. I glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. Ali htio bih vas upoznati s čime, koje su točke dnevnog reda sutra. Prva je, Prva je, mislim da će oduzeti dosta vremena, Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, u prvom je čitanju. 2., 3. i 4. predložiti će se da se objedine su Prijedlog zakona o otocima, Prijedlog zakona o potpomognutim područjima i Prijedlog zakona o brdsko-planinskim područjima. Također 5. i 6. točka će se pokušati objediniti, predložiti, Prijedlog zakona o uzgoju domaćih životinja i Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu. Hvala lijepa i ugodna večer.